je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o

Zdravko Livaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. to je ustvari od Bakra do iznad Krčkog mosta. Ukupna vrijednost posla je 85 milijuna 570 tisuća i 340 eura od čega vlastitim sredstvima Hrvatskih cesta je 45 milijuna 570 340, a 40 milijuna eura je kredit EBRD-a. To je četverotračna cesta i rok dovršenja je kraj lipnja 2009. godine. Hvala. Odbori? Pomorstvo, promet i veze? Predsjednica odbora, poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite.

i razvoj za "Projekt riječka obilaznica", s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 633 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada RH aktom od 21. veljače 2007. Odbor je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu razmatrao kao radno, zainteresirano radno tijelo sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je prihvatio prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da se ovim zakonom potvrđuje Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt riječke obilaznice. Projekt se sastoji od izgradnje završne dionice istočne obilaznice Rijeke između Sv. Kuzmana i Križišća uključujući i dvije spojene ceste. Vrijednost radova procjenjuje se na 85 milijuna eura od čega je 40 milijuna eura osigurava se putem zajma EBRD-a a preostali iznos financirat će se iz vlastitih sredstava društva Hrvatskih cesta. Bez rasprave odbor je odlučio jednoglasno prihvatiti i Hrvatskom saboru dati da donese Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu Hvala. Otvaram raspravu. Klub SDP-a, poštovana zastupnica Biserka Perman. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prometni čvor Rijeka koji uključuje ceste D404 Brajdica Draga i D403 luka Zagrebačka obala Škurinje ključna je prometna komponenta sveukupnog gospodarskog razvitka Rijeke i Primorsko-goranske županije na svim razinama, a time i preduvjet za brži razvitak nacionalnog gospodarskog sustava. Definiranje prostornim planom Primorsko-goranske županije i to kao jedino moguće prostorno prometno rješenje za daljnji uravnoteženi razvoj luke Rijeka i grada Rijeke na visoko vrijednom obalnom prostoru u središtu županije za smještaj prometnih građevina državne kategorije od međunarodnog interesa. Njegovi osnovni segmenti su lučno terminalni u nadležnosti Lučke uprave Rijeka, željeznički u nadležnosti Hrvatskih željeznica i cestovni u nadležnosti Hrvatskih autocesta, Hrvatskih cesta i autoceste Rijeka-Zagreb. Danas govorimo o ovom zadnjem cestovnom segmentu. Razvoj hrvatskog gospodarstva u cjelini u direktnoj je vezi s razvojem turizma. Hrvatska je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija u Europi i razvoj turizma u direktnoj je ovisnosti o razvitku hrvatskog prometnog sustava i njegovog uklapanja u srednjeeuropski, jadranski i mediteranski prometni sustav i u tom međunarodni magistralni cestovni koridori Budimpešta-Zagreb-Rijeka-Trst i Rijeka-Split-Dubrovnik-Podgorica-Skopje spadaju u najvažnije cestovne koridore u Hrvatskoj. Sjecište ova dva vrlo važna pravca uzdužni u smjeru Italije, Istre i Slovenije koji se nastavlja na jadranski cestovni pravac u smjeru Like i Dalmacije i poprečni prema Zagrebu, Budimpešti i Beču odvija se preko riječkog prometnog čvora koji se zbog fizičke i funkcionalne povezanosti na državnoj i regionalnoj, odnosno lokalnoj razini naziva i riječka zaobilaznica koja je na potezu Diračije-Orehovica-Križišće dio cestovnog pravca E65 Trst-Rijeka-Split prostorno definiran od Rupe do Žute Lokve te sa svojim odvojcima u smjeru Trsta, Ljubljane, Zagreba i Splita predstavlja magistralni cestovni pravac šireg međunarodnog značaja te čini dio transeuropske cestovne mreže. Za dovršenje prometnog čvora nužna je izgradnja dionice autoceste Sv. Kuzam–Križišće, ali prije svega dovršenje, odnosno izgradnja drugog traka dionice Orehovica-Diračije. Na postojećim dionicama od Rupe do Križišća sa pripadajućim čvorištima i spojnim cestama na lučke i druge prometne terminale državne kategorije prepliće se tranzitni i daljinski promet na regionalnoj razini te gradski i međumjesni promet, veze sa županijskim središtem, odnosno veze sa turističkim područjima. Ova prometnica se gradi već 35 godina, ali do danas nije cjelovito riješena ni jedna od spomenutih razina prometa i ne odvija se na zadovoljavajući način. Stvaraju se zastoji u vrijeme vršnih prometnih opterećenja, smanjena je putna brzina i česta je pojava nesreća. To bitno utječe na kvalitetu života lokalnog stanovništva i na efekte poslovanja gospodarskih subjekata naročito turističkog gospodarstva. Zato je nužno istovremeno sa punim profilom autoceste Rijeka-Zagreb dovršiti i cestovni čvor Rijeka. Govoreći u ime kluba SDP-a, a kao zastupnica koja dolazi iz Rijeke kojoj je iz svakodnevnog života poznat horor koji se vrlo često događa na Riječkoj obilaznici, moram priznati da sam se iskreno poveselila kada sam u dnevnom redu ove sjednice vidjela točku koja se odnosi na projekt riječke obilaznice, ponesena nadom da će se konačno riješiti višegodišnja agonija građana Rijeke tijekom prometnih kolapsa u vrijeme dnevnih, a posebice ljetnih turističkih prometnih špica i zagušenja grada vozilima povezanih sa zagađenjem zraka, bukom, nemogućnošću normalnog protoka lokalnog prometa ni u slučajevima nesreće ili bolesti, odnosno normalnog pristupa interventnih vozila policije i vatrogasaca ili hitne pomoći. Građanima Rijeke i još su u živoj uspomeni prošlogodišnja dva slučaja višesatne potpune blokade prometa u samom središtu grada koji su nastali kao posljedica izvida prometne policije nakon teških prometnih nesreća upravo na dionici Orehovica-Diračije koje je jedina alternativa da se sav promet preusmjeri kroz najuži centar grada koji je i inače opterećen prometom. Ta cesta kojom prosječno dnevno prometuje 20 do 25, a u ljetnim špicama i 35 hiljada vozila jedna je od najopterećenijih prometnica u Hrvatskoj. Česti zastoji u prometu na području Grada Rijeke dovode do čestih prometnih nesreća nerijetko i s tragičnim ishodom. Očito je da je sigurnost ljudi u prometu prilično niska. Zato je moje oduševljenje bilo utoliko veće što sam paralelno s tim pročitala članaka u novom listu od prošlog ponedjeljka koji se odnosi na dovršenje upravo dionice Orehovica-Diračija. No, uslijedilo je razočaranje kad sam vidjela da se prijedlog zakona odnosi na istočni dio obilaznice koji je također izuzetnog značaja, ali preskakanjem dionice Orehovica-Diračije kojom se odvija tranzitni promet, prije svega promet turista tijekom sezone da bi uopće došli do dionice Sv. Kuzam Križišće prema Crikveničko-Vinodolskoj rivijeri i dalje prema Dalmaciji, postavlja se pitanje svrhe ove dionice ako putnici u prometu moraju najprije nekoliko sati provesti stojeći ili mileći u koloni prije nego što dođu do do Orehovice i Svetog Kuzma i to tek 15-tak minuta nakon ulaska u našu zemlju sa zapada. Pitanje je kakva je to reklama za naš turizam i uopće može li se u takvim situacijama održati slika naše zemlje kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija Europe. S druge strane još dva razloga za nužno i hitno dovršenje drugog traka dionice Orehovica-Diračije leže u činjenici da ta dionica predstavlja spoj dionice punog profila autoceste Rupa-Diračije Rupa-Diračije na autocestu Rijeka-Zagreb, odnosno na Dalmatinu u Bosiljevu za one putnike koji i u sadašnjim uvjetima žele izbjeći nasilja i koristiti brze ceste bez obzira na 30-tak kilometara duži put prema Dalmaciji te istovremeno i jedini put iz Zagreba u Istru. Tu se nameće i sljedeće pitanje. Kojim kriterijima je dionica Sveti Kuzam Križišće dobila prioritet u odnosu na preskočenu dionicu Orehovica-Diračije kad slijedom sa zapada dolazi tek kao četvrta dionica u nizu. Po frekvenciji prometa usporedbom ovih dvaju dionica moglo bi se reći da dionica Sveti Kuzam Križišće bez punog profila dionice Orehovica-Diračije u trenutnoj situaciji vodi od nikuda nikamo. Apsurd je utoliko veći što je u završnoj fazi izgradnja četiriju nadvožnjaka upravo na dionici Orehovica-Diračije, no uređenje i asfaltiranje trase između tih nadvožnjaka nije niti započeto, niti se planira. Kako izgrađeni nadvožnjaci ničemu ne služe upitno je zbog čega je ta investicija vrijedna 10-tak milijuna kuna uopće realizirana. Ti objekti mogli bi se koristiti barem za potrebe gradilišta kako bi građevinski strojevi dobili prilaz južnom portalu tunela Škurinje u trenutku kada se druga cijev tunela Međutim, nitko ne zna ni kada će se tunel Škurinje graditi jer Hrvatske ceste za nedostajuću traku dionice Orehovica-Diračije nemaju novaca, ponajviše zato što je u planu građenja Hrvatskih cesta od 2005. do 2008. predviđeno ukupno svega 90 milijuna kuna od čega za ovu godinu samo 20 milijuna umjesto barem 4 puta više novaca. Novaca nema, a Vlada i resorno ministarstvo prometa nikako za riječku zaobilaznicu ne uspijevaju pronaći rješenje kako se primjerice našlo u zadarskoj luci Gaženica. Tamo se unatoč tome što nije predviđeno u programu građenja cesta Hrvatskih cesta u državnom proračunu našlo oko 400 milijuna kuna za financiranje gradnje brze brze četverotračne ceste dužine 17,6 kilometara koja će povezati Gaženicu i čvor Zadar 2 na autocesti Zagreb-Split. Ta će cesta biti gotova već ove godine, no kako za aktualnu Vladu Rijeka i Zadar očito nemaju jednak tretman tako će se za riječku obilaznicu ponuditi daleko lošije i sporije rješenje. Hoće li se nešto promijeniti kada i ako dođe do promjene ingerencije nad tom dionicom sa Hrvatskih cesta na autocestu Rijeka-Zagreb o čemu se u medijima govorilo u više navrata ostaje da se vidi, no problem je postojao jučer, postoji i danas, a sutra će biti još veći i nema vremena za administriranje, gradnju treba započeti i završiti promptno jer situacija ne trpi daljnje odgađanje. Još je u travnju 2004. godine na sjednici Povjerenstva za ceste održanoj u Rijeci kojoj je predsjedavao premijer Sanader usvojena strategija po kojoj su do kraja 2008. godine trebali biti realizirani gotovo svi najvažniji cestovni projekti na području Rijeke i Primorsko-goranske županije. Između ostalog tada je potvrđeno da bi se u četverogodišnjem programu gradnje od 2005. do 2008. godine Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta trebala realizirati gradnja autoceste Rijeka-Žuta Lokva, gradnja dodatne prometne trake od Diračija do Orehovice na riječkoj zaobilaznici te pristupne ceste D403 koja će povezati zapadni terminal riječke luke sa čvorom Škurinje na zaobilaznici, a da će za cestu D404 u okviru projekta modernizacije riječke luke rijeka Gejtvej uskoro biti potpisani ugovori i gradnja započeti prije turističke sezone. U međuvremenu je sa Svjetskom bankom potpisan ugovor o financiranju, gradnja ceste D404 je započela i prema planu bi trebala biti završena do kraja ove godine. Međutim, početak gradnje ceste D403 još niti se nazire, nje nakon te sjednice više nigdje nema u planovima i programima gradnje. ispada da su osim dijela koji se odnosi na cestu D404 sve odluke Povjerenstva za ceste iz travnja 2004. godine jednostavno pogažene ili ignorirane pa se svi skupa možemo upitati gdje je vjerodostojnost tog povjerenstva, ove Vlade i samog premijera koji je predsjedavao sjednici. A za nastavak gradnje autoceste prema Žutoj Lokvi je 30. studenog prošle godine prilikom rasprave o projektu izgradnje 2B autoceste Rijeka-Zagreb gospodin Livaković rekao da će citiram: "S građevinskim dozvolama biti potpuno pripremljena za sljedeći planski period.", završen citat. To bi značilo u periodu od 2009. do 2012. S druge strane samo dan iza te rasprave prilikom rasprave o amandmanima na državni proračun ministar Šuker nije prihvatio naš amandman za dovršenje druge trake zapadnog kraka riječke obilaznice duge 8 dakle dionice Orehovica-Diračije sa u najmanju ruku čudnim obrazloženjem da se ne može prihvatiti jer se novci skidaju sa drugih prometnih pravaca da bi se uložilo u ovaj. Pitam se jesmo li trebali smanjivati primjerice stavke zdravstva ili mirovina da bi amandman bio prihvaćen. No, šalu na stranu. Dovršenjem cijelog sustava osigurat će se brza i kvalitetna veza na državnoj razini. Rasteretit će se i unaprijediti funkcioniranje riječke gradske prometne mreže te unaprijediti kvaliteta života u stambenim područjima uz prometnice koje su koje su danas opterećene tranzitnim prometom. Uz rasterećenje gradske prometne mreže, rasteretit će se i Jadranska magistrala i osloboditi za lokalni promet, čime će se podići kvaliteta života u naseljima. Klub SDP-a zastupajući tezu da je izgradnja prometne infrastrukture preduvjet gospodarskog razvitka, podržat će gradnju završne dionice istočnog kraka Riječke zaobilaznice sa dvije spojene ceste, ali uz ponovljen zahtjev građana Rijeke za dovršenjem dionice Orehovica-Diračije u puni profil auto-ceste, kako bi im svakodnevni život postao ne lakši, kvalitetniji i bolji, nego jednostavno normalan jer Rijeka i Riječani to zaslužuju. A time bi i dionica Sveti Kuzam - Križišće dobila puni smisao. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a, poštovana zastupnica Dorotea Pešić Bukovac. Nema je. Gubi pravo na riječ.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici! Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt Riječke obilaznice. Europska banka za obnovu i razvoj osnovana je u svibnju '90. Najmlađa je financijska međunarodna institucija. A Republika Hrvatska postala je '93. godine punopravnom članicom EBRD-a. Od sredine '96. godine imaju otvoren ured u Zagrebu. Ukupna vrijednost do sada odobrenih zajmova u Hrvatskoj iznosi 1,8 milijardi eura za ukupno 77 projekata. U projekte od posebne važnosti svakako se ubraja i Projekt Riječke obilaznice. Europska banka je izrazila spremnost sufinancirati Projekt Riječke obilaznice koji je namijenjen i za izgradnju završne dionice odnosno krajnje istočne dionice obilaznice između Svetog Kuzma i Križišća, a koja se nadovezuje na dionicu Orehovica-Draga-Sveti Kuzam, uključujući i dvije spojene ceste, te pomoć zajmoprimcu u reformi cestovnog sektora. Dužina ove dionice je 8 tisuća 365 metara, a ukupna vrijednost radova procijenjena je na 85,5 milijuna eura. Dizajn projekta biti će završen u lipnju, a krajem srpnja Hrvatske ceste planiraju poslati natječajnu dokumentaciju u EBRD-e. Ugovor sa izvođačem radova planira se potpisati do kraja studenoga, a u četvrtom kvartalu ove godine Hrvatske ceste planiraju povući 3,5 milijuna eura, dok se završetak radova očekuje u 2009. godini. Prilikom zadnjeg pregleda portfelja projekata koje financira EBRD-e održanom u veljači ove godine u Ministarstvu financija, naglašena je dobra suradnja Hrvatskih cesta i Europske banke za obnovu i razvoj, te se očekuje uspješna provedbe i ovog projekta. Izgradnja Riječke zaobilaznice projekt je od iznimnog značaja za Rijeku, za Primorsko-goransku županiju, ali i za Hrvatsku, s obzirom na prometne probleme koje na toj razini izazivaju slučajevi osobito u ljetnim gužvama u samoj Rijeci. I stoga naravno da s pravom očekujemo da će ovaj projekt dobiti punu potporu kako bi što prije započela i njegova realizacija. Izgradnja Riječke zaobilaznice nastavak je redovne završene i otvorene dionice od Orehovice do Svetog Kuzma, koja je pokazala punu opravdanost izgradnje, jer je time znatno poboljšan promet u Rijeci, te omogućen lakši pristup centru grada i rasterećene su prometnice koje su nedostatne za potrebe Rijeke. Ovim projektom Vlada Republike Hrvatske također nastavlja ulaganja u Rijeku i Primorsko-goransku županiju i na taj način osigurava ravnomjerni razvoj svih županija u Republici Hrvatskoj. Uz projekte poput Sveučilišne bolnice, kampusa, izgradnje punog profila auto-ceste Rijeka-Zagreb i mnogih drugih, i ovaj projekt Riječke obilaznice samo je još jedan projekt u nizu projekata ove Vlade u izgradnji infrastrukture i poboljšanja standarda građana i Primorsko-goranske županije. Izgradnja dakle, Riječke obilaznice od Svetog Kuzma do Križišća u mnogome će doprinijeti kvaliteti odvijanja prometa u Rijeci i u županiji. A isto tako vjerujemo da će i nastavak na tu cestu od Križišća do Žute Lokve biti izgrađen u što je moguće kraćem roku. Zbog ovih razloga naravno da će i Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovog zakona. (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite! Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege! Evo, ja ću biti znatno kraći od svojih prethodnika i odmah bih želio na početku reći da za nas u klubu HNS-a nije osnovno pitanje da ili ne potvrditi ovaj ugovor? Odgovor je svakako da. Osnovno je pitanje zašto tek sada? To je osnovno pitanje. 2007. godina. Radi se sad četvrta dionica te obilaznice. Prije Rijeke i poslije Rijeke puni profil, kroz Rijeku polu profil, a to je praktično gradska cesta. Ništa se neće postići, to je uski čep. Dakle, redoslijed prioriteta je apsolutno neprikladan. Ne samo da se to odnosi na ove četiri dionice te iste obilaznice. To se generalno odnosi na sve auto-ceste u Hrvatskoj. Mi nikada ovdje u Saboru nismo dobili jasne kriterije zašto se ide određenim redoslijedom. Da li je to prometna frekvencija, jer ovom obilaznicom u Hrvatsku ulazi 2/3 hrvatskog turizma, turističkog prometa, 2/3. Isto tako Rijeka-Zagreb. To je žila kucavica Hrvatske. Gospodarski i u svakom pogledu. A tek sada završavamo 1/3 pa i više od 1/3 te 1/3 te auto-ceste. Dakle, koji su bili prioriteti da su druge dionice išle punim profilom, a da smo ostavili ovaj dio kao uski čep, kao uski prolaz? To nije dobro. Bilo bi korektno da smo dobili dakle, te kriterije. Da li je to frekvencija prometa, da li su to gospodarski odnosno turistički interesi, da li su to demografski interesi, da li su to međunarodni interesi? Pa će međunarodnim kreditima biti poticani. Ne, onda ide novac ako su međunarodni interesi, Da li su to politički kriteriji? Uvažavam i oni d mogu postojati. Ali čini mi se da su oni u nas najčešće prioritetni i da se po njima ravnamo da bi dobili birača u ovim ili u onim prilikama, a da u biti ne radimo ništa ništa po logici struke. Da smo na početku mandata ove Vlade dobili popis redoslijeda, popis prioriteta, popis kriterija. Nitko danas ne bi postavio pitanje. Nitko danas vjerojatno ne bi ni raspravljao. Imali bi jasne kriterije, znali bi koju ćemo dionicu kada napraviti, čime financirati i bilo bi sve riješeno. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt državni tajnik Zdravko Livaković. Izvolite. odnosno teza koja je postavljena treba uputiti nekoj drugoj Vladi a ne ovoj Vladi. Mislim da ovu Vladu treba pohvaliti za ulaganje u riječku aglomeraciju. A sad ću pročitati točne podatke, pa molim vas da znamo šta se ulaže u riječku aglomeraciju iako je ružno govoriti Rijeka, Zadar, Split, Osijek. Sve su to hrvatski gradovi. Riječki prometni čvor je vrlo nezgodan, na vrlo teškom terenu i pravo pitanje bi bilo postaviti zašto se nije prije deset, dvadeset ili više godina to riješilo a ne smo se vozili tamo svi, ja sam iz Zadra pa kad sam išao prema Rijeci odnosno Italiji sam se mučio svi znamo kako izgleda Bakarski zaljev. A ova dionica o kojoj danas govorimo upravo rješava jedan katastrofalni čep koji se na tom dijelu događa. Ove godine, odnosno prošle godine je napravljen potez od Orehovice do Bakra odnosno Svetog Kuzma i čvor Draga koji će biti putem D404 spojen do kraja ove godine na Riječku luku. Ali evo da kažem. Auto-cesta Rijeka-Zagreb od ove Vlade puni profil je 2 milijarde 325 milijuna kuna. Priznajem, nije samo za Rijeku, to je Zagreb ali 2 milijarde 325 milijuna kuna a bilo je uporno govoreno da se taj projekt neće realizirati ali on se realizira, hvala Bogu putujete prema Rijeci pa vidite koliko je tamo strojeva operative. I jedna dionica će biti ove godine otvorena. Hrvatske auto-ceste su realizirale Rupa i Urdani 9 kilometara 422 milijuna kuna, četverotračna cesta, puni profil pod naplatom. Hrvatske ceste 964 milijuna kuna u 2005. 311, u 2006. 223. To je 534 je u te dvije godine a ovaj ostatak kroz ovu i slijedeću godinu 2008. Zašto južni Zašto južni trak prolaza kroz Rijeku od Orehovice odnosno od Diračja do Orehovice nije gotov? Zato što stanje pripreme projektne dokumentacije nije bilo takvo da smo mogli realizirati. Realizira se ono što se može i realizirat će se maksimalno brzo a ideja je potekla upravo od ove Vlade da se proširi koncesijsko područje auto-ceste Rijeka-Zagreb na prolaz kroz Rijeku da bude bez naplate kao što je i oko Zagreba, i da se dionica od Rupe do slovenske granice također ubaci u koncesijsko područje auto-ceste Rijeka, da se da se potencijal financijski auto-ceste Rijeka-Zagreb jer je auto-cesta Zagreb izvan državnog deficita iskoristi da se maksimalno ubrza ovaj projekat. Kad se sve to skupa zbroji to je u razdoblju peta, osma 3 milijarde 782 milijuna kuna. Prema tome, to su jako veliki iznosi. I što se tiče usporedbe sa Zadrom što ste rekli, nije istina da je 400 milijuna kuna taj projekt nego 446. To je. Dobro. Ispričavam se onda. 446 je točna brojka, ja sam slučajno iz Zadra, pa ministar Kalmeta je iz Zadra pa se vjerojatno to posebno želi potencirati i želi se taj projekat diskreditirati. Citiranje moje izjave da se do građevinskih dozvola za auto-cestu do Žute Lokve ona je istina. Mi ćemo do 2008. imati građevinske dozvole. Hoće li ući ili neće, slijedeći plan će donijeti Vlada koja bude u tom trenutku odlučivala. A zašto D403 u realizaciji odnosno projekt …/Govornik se ne razumije./… evo jutros sam sa kolegom Linićem pričao o tome. Zato što je …/Govornik se ne razumije./… katastrofalno pripremljen projekt i problemi sa temeljenjem luke Brajdica su ogromni i Vlada će morati dodatna sredstva uložiti da se bez obzira na upozorenje od strane Rijeka projekta i konzultanata japanskih se išlo na sistem temeljenja koji je neodgovarajući i bojim se da će tamo država Hrvatska morati plaćati penale zašto tvrka Kajima japanska stoji. Zato što je jako loše priprema napravljena.

gospodin Livaković je rekao da ova dionica rješava katastrofalni čep koji se dešava na Riječkoj obilaznici. To jednostavno nije točno, jer da bi se uopće došlo do te dionice, ja ponavljam,

ili u Rijeci, bilo gdje u Hrvatskoj. Moja primjedba i mog kluba je bila da ne postoji adekvatni kriteriji temeljem kojih se određuje prioritet gradnje cesta. To je bila naša primjedba a ne da se bunimo protiv toga. Ali kolega Dorić, tajnik Livaković nije vas uopće spomenuo. Zaključujem raspravu. Nastavljamo sutra sjednicu sa